първата от които е Приемане на Решение за Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19,

Депозиран е Проект на решение в тази връзка от група народни представители. Моля някой от вносителите да представи Проекта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Народното събрание на основание чл. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 63 от Закона за здравето РЕШИ: Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва: 1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание. 2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията. 3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в пленарното заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието, и се добавят в стенографския протокол. 4. При желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. 5. За неуредените въпроси за народните представители по т. 1 се прилагат съответно разпоредбите на Решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради СOVID-19

Благодаря, господин Белев. Откривам дискусиите по предложения проект. Заповядайте.

уважаеми колеги! От това, което беше прочетено, бих искал да бъде допълнена една редакционна поправка и след

да бъде допълнено „както и липса на зелен сертификат“. Същото да бъде допълнено и след първа точка „както и потвърден случай на СOVID-19“, да се допълни „както и липса на зелен сертификат“.

кой, ако не ние, народните представители, трябва да бъдем личния пример? Ваксинацията спасява човешки животи и аз мисля, че ние също трябва да пазим човешките животи на всички, които ни заобикалят – нашите семейства, приятели, близки, журналисти, администрация, която работи в Народното събрание. Знаем, че лекарите лекуват и се допускат до работа единствено след зелен сертификат, който е необходим и се прави постоянно. Знаете, че някои от тях си правят бързи антигенни тестове или PCR тестове буквално през 72 часа. По никакъв начин народният представител не трябва да бъде по-различен от останалите в обществото. Затова аз лично настоявам това да бъде допълнено. Благодаря. Господин Балтов, мога ли само да Ви попитам? Вашите предложения са за изменение в т. 1 и след думата „Реши:“. В заглавието на решението да направим

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Това, което се опитваме или опитвате от вчера и от онзи ден, а и днес да поставяме зеления сертификат като някаква норма за влизане или за излизане в Народното събрание за заседание или не, всички ние ставаме съучастници в това българските граждани да не се ваксинират. Тези дебати, които се опитваме да ги водим тук, работят в обратна посока, защото в момента в съзнанието на българските граждани, че за всички нас зеленият сертификат не важи, но не в тази зала, а не важи навън – не важи в ресторанта, не важи в киното, не важи в театъра, защото мои избиратели ме питат: ти като ходиш на театър, показваш ли зелен сертификат? Това направихме дотук. Не говорим за работата в парламента, а говорим за народните представители дали трябва да имат сертификат или не. Това е дотук. Професор Балтов, радвам се, че Вие поставихте въпроса, но аз искам да Ви попитам: Вие искате да кажете с това Ваше предложение, че един народен представител без зелен сертификат ще заседава онлайн, а един народен представител, пострадал при пътно-транспортно произшествие със счупен крак, няма да може да заседава? Вие сте хирург и затова давам този пример. Тоест човекът, който е здрав, прав, но няма зелен сертификат, ще стои вкъщи и ще работи, а този, който е болен, не може да дойде тук – видимо, документирано, няма да може да работи?

Разбирам, че колегите продължават традицията си в последните няколко дни да се опитват да ограничат достъпа на депутатите от нашата парламентарна група до сградата на Народното събрание, тъй като са запознати с нашата визия относно противоконституционния зелен сертификат. Виждам, че и днес те продължават с опитите си да вмъкват в едно предложение на колегите от „Продължаваме Промяната“ да помогнат на

дискриминирането на български народни представители от страна на една парламентарна група с опит, която би следвало да защитава упражняването на конституционни правомощия от народните представители, уредени в чл. 62, та чак до чл. 87 от Конституцията? Така че изразявам категоричното възмущение на нашата парламентарна група от това Ваше предложение за допълнение в предложението на колегите от „Продължаваме Промяната“, което аз подкрепям иначе, надявам се и моите колеги. Моля, обръщам се към всички народни представители в залата, предложението за допълнение на ГЕРБ да не бъде приемано. Благодаря Ви.

дами и господа! Очаквах днес да има нова декларация от сектора на ГЕРБ, да изчетат и да обяснят как всички трябва да се съобразят с това, което те искат, а именно от залата да бъдат изгонени абсолютно всички и да останат само те – да дерибействат и да правят това, което са си решили.

Това е поредният Ви цинизъм и освен това да се занимавате 12 години с всякакви финансови машинации. В момента посягате и на нашите права. Три реплики станаха. Нямате право да повече. Благодаря, господин Председател. Моята дуплика е към господин Свиленски. Тук в момента обсъждаме мерки само за СOVID-19. И второто е, че в момента, в който ние им дадем да работят онлайн, не им пречим да защитават правата на своите избиратели. Но не може да имаме различно мерене кой е по-облагодетелстван. Не може народният представител да е облагодетелстван. В момента всички, които са ваксинирани, които имат направен бърз антигенен тест или PCR тест, както и преболедували, даже знаете, че е увеличен срокът с повече – за една година, имат право, както и тези, които имат антитела, със сертификат, който им позволява в следващите 90 дни и ако имат достатъчно антитела, също да бъдат присъствено в залата. Тоест всички останали, както ще работят колегите, които са карантинирани или с СOVID-19, да работят онлайн. Защото не може да даваме този светъл пример в кавички на цялото общество. Благодаря. Колегата от „Има такъв народ“ за изказване – заповядайте.

е дискриминационен повод да бъде форма на документ, който да позволява на гражданите да имат достъп до работа. Това е факт. Защото самите Вие, колеги от ГЕРБ, и специално господин Ангелов, мога да цитирам и неговите изказвания от телевизионни интервюта, когато зеленият сертификат се въведе като форма за достъп в България, самият Вие, господин Ангелов, казахте, че това е дискриминационно отношение към повече от 75% от българите. Вчера колегата Ви – господин Дилов, говори за когнитивен дисонанс. Може би това се отнася за Вас, защото към този момент изказванията са несвойствени. Защото Вие играете ролята на някаква уж конструктивна опозиция, но си противоречите. Благодаря МИНЧЕВ: Реплика по изказването на народния представител Станислав Балабанов? Няма. Лично обяснение от господин Ангелов – заповядайте.

добре е, че си спомняте изказванията за когнитивния дисонанс, но от медицинска гледна точка ще Ви кажа, че че фактът, че не си спомняте цялото ми изказване, е белег на сериозни промени в паметта. Изказването ми беше направено и то има предвид нещо, което е много важно въвеждането в България на зелен сертификат при по-малко от 25% ваксинирани българи е, да, дискриминационно отношение към останалите 75%. Но зеленият сертификат в България вече е въведен. Този зелен сертификат е въведен за голяма група български граждани, включително и за нашите деца, които ходят на училище. Децата, които нямат зелен сертификат, не ходят на училище. Дали една мярка е дискриминационна, или не е дискриминационна не може да бъде преценено от нас. за защита от дискриминация. Ако считаме, че нещо е дискриминационно, това е органът, който трябва да го каже.

За мен е неразбираемо като лекар тази тема да се превръща в политика. В България от COVID-19 загинаха по официални данни близо 30 хиляди души. Да, загинаха! Загинаха! Загинаха 30 хиляди България е на първо място по смъртност в Европейския съюз от COVID-19. България е на второ място по смъртност в света от COVID-19. Когато говорим за дискриминация и за права, трябва да кажем, че най-висшето право, което е гарантирано в българската Конституция, е правото на живот. В чл. 28 от българската Конституция се казва, че всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най тежко престъпление. Уважаеми колеги, ролята на зеления сертификат е една единствена – всеки един от нас, който го притежава, гарантира, че с контактите си с хората, които има, с неговите избраници, с гласоподавателите, с представители на медиите, с близките си хора, той не извършва посегателство върху техния живот и здраве. Всеки, който не притежава зелен сертификат, всеки, който не е ваксиниран с пълен ваксинационен цикъл, не е преболедувал в съответните месеци, след преболедуване, няма отрицателен PCR тест или антигенен тест,

Именно в подкрепа на това предложение ще спомена лично председателите на парламентарните групи. Уважаеми господин Йорданов, госпожо Нинова, господин Карадайъ, господин Петков, господин Костадинов, господин... – не го виждам в залата! Много Ви моля, въпросът е какъв пример ще даде това Народно събрание на българските граждани. Не е допустимо ние да мълчим за това, че българските деца не ходят на училище, когато нямат зелен сертификат, защото са такива заповедите. Ако не сте прочели заповедите, моля, запознайте се с тях. Зеленият сертификат има три възможности едната е пълна ваксинация, втората е тест, третата е преболедуване – ясно и точно е казано в директива на Европейския съюз. И понеже виждам господин Петков на първия ред, който е кандидат за министър-председател. Уважаеми господин Петков, искам да Ви запозная и с примера в Канада. (Смях.) Изискванията за влизане в канадския Изискванията за влизане в канадския парламент на всички членове на канадския парламент, на всички членове на техните екипи, на всички журналисти са пълен ваксинационен цикъл. ваксинационен цикъл след 14 дни след поставена втора доза ваксина. Същите правила важат и в Харвард. Затова преди няколко дни призовах именно Вашата политическа партия, тъй като по време на предизборната кампания имахте много позитивни послания, свързани с битката с COVID-19, с ваксинацията, сега е моментът да го докажем. Може тази редакционна поправка да не се приеме. Тя може да не се приеме, но е важно да дадем ясен знак от тази трибуна на всички хора, които ни гледат, че българските депутати са равни както хората, които ходят на ресторант, както хората, които си пращат децата в училище, както хората, които влизат в мола. Ние не сме богоизбрани, не сме богопомазани. Ние сме равни с българските граждани. И ето това е нещото, което Вие повтаряхте по време на цялата кампания. Затова се обръщам към Вас, защото с Вашите и с нашите гласове тази поправка може да бъде приета. Не тази, а изискването за зеления сертификат. И това ще бъде знак към всички български граждани. Благодаря Ви. Реплики по изказването на професор Ангелов? Народният представител Андрей Гюров беше пръв, след това народният представител Тошко Йорданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм съгласен с много от нещата, които се казаха до момента. ние от „Продължаваме Промяната“ мислим, е, че в момента се обсъждат правила за дистанционно участие в заседанията и в този смисъл направеното предложение е извън контекста. В момента ние спекулираме какви последици ще има, какво ще означава за участието на народните представители. И с оглед на с оглед на това, че решението за зелен сертификат все още не е взето, ние предлагаме сега да гласуваме „против“ това предложение и да обсъдим зеления сертификат като една цялостна концепция с ясна представа как това ще повлияе на работата на Четиридесет

Говоря от свое име, а не от името на парламентарната група, защото в нашата парламентарна група хората могат да мислят и по тази тема могат да вземат самостоятелно решение. Няма да гласувам Няма да гласувам за това Ваше предложение, първо. Второ, понеже съм разговарял с професор Чорбанов, който, за разлика от Вас, работи точно с този вирус, знам, че един неваксиниран човек, без PCR тест, но здрав човек, не е опасен за никого. Но ако е с пълен ваксинационен курс и вирусоносител, може и да се разболее, и да зарази. Моето мнение е, че зеленият сертификат трябва да се махне по принцип в момента, защото убива голяма част от българския бизнес. Пак казвам, това е мое мнение. Благодаря.

Заповядайте за реплика. Искам да направя реплика на господин Ангелов. Той каза, че България е първа по смъртност от COVID-19. Аз ще уточня защо. Защото Вие, дами и господа от ГЕРБ, както и Вашите съюзници от СДС убихте българското здравеопазване. Затова българите умират. (Реплики от Защо, господин Ангелов, не кажете колко българи на година умират от сърдечносъдови заболявания? Понеже явно не знаете, ще Ви кажа – 78 000 души. 18 000 умират от онкологични заболявания. Помните ли, че по времето на Вашето управление имаше пенсионери, които умряха от студ и глад? Така че малко по внимателно с причините за смъртността на българите. Зеленият сертификат е дискриминационен и ние не искаме привилегии. Искаме българският народ също да бъде освободен от това условие, защото никой не трябва да доказва всеки ден, че е здрав. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, пак искам да върна топката в полето на разума. Със сигурност пред нас е сесията. тази сесия на Народното събрание ще имаме поводи да се караме, да си разменяме реплики и обидни квалификации. Виждаме, че председателят е толерантен към това. Но тук говорим за нещо друго. Няма смисъл да си мерим експертизата или нещо друго. Доказано е в света. България ще излезе най-умната и оригинална нация в света, която не признава постиженията на световната наука. В целия свят правилата са такива. В цяла Европа правилата са такива. Ние сме членове на Европейския съюз. Вероятно ще предложите и да излезем от Европейския съюз, защото е дискриминационно, защото ни налагат правила оттам. Ако искаме да бъдем членове на една общност, каквато е Европейският съюз, е неразумно в България да важат различни правила. Ако искаме да възпитаваме горди европейци, каквито са нашите деца, ние трябва да бъдем техният пример. Ние в тази зала трябва да бъдем примера за нашите деца. Няма как да обясним на нашите деца, че за да влязат в училище, ще ги тестват със слюнка и че няма да ходят на училище, ако не са съгласни родителите да ги тестват, а за нас това да не важи. Разберете го! Няма как да гледаме снимки във Фейсбук, че някой се бори против правилата и не носи маска в парламентарната зала, а в магазина да е с маска. Разберете го! Ако не даваме правилата и не ги спазваме, и не ги отстояваме, то ние не сме годни да стоим в тази зала. Защото винаги нали всички говорим за съединение, всички говорим за силата, но България е в сериозна криза бе, хора! Умират българи! Аз знам колко са умрели от сърдечносъдови и от онкологични заболявания. Пределно ми е ясно, знам кои са причините за смъртност. Няма смисъл да си четем лекции от парламентарната трибуна. Трябва да дадем пример, пример на нашите деца. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!

Бих искал да кажа, че това е наша принципна позиция. В случая ние ще подкрепим това предложение и ще Ви кажа защо. Това не е с оглед на призива, който отправи професор Ангелов. Аз преди това поисках думата да представя и да кажа, че цялата наша парламентарна група – от днес само още двама колеги ще се включат, имаме зелени сертификати.

нашата убедена лекарска, медицинска позиция, че това е правилният подход – да се ваксинираме. С оглед на това цялата парламентарна група доброволно, с желание всеки един се ваксинира

и да провокираме резервирана позиция, сдържаност. Ако искаме да се борим, както в редица страни виждаме, сега едва ли трябва да давам примери, но най-добрият пример доскоро беше Израел – видно е, че там, където има висок процент на ваксинация, заболеваемостта протича с много по-щадящи, по-щадящи, бих казал, параметри. Нима оттук не се стряскаме от това, че ние сме втори в света по смъртност по отношение на ковид, първи в Европа. Ако искаме да бъдем успешни и тази смъртност да падне статистически, то трябва да има ваксинация. Освен това наистина трябва да има зелени сертификати. Вчера бях в мола и там проверяват на влизане имаш ли, нямаш ли зелен сертификат. Влизаме в парламента влизаме и излизаме, и какъв пример даваме в това отношение?! А това, че има носителство на тези, които даже са ваксинирани – да, но статистиката относно смъртността е ясна и категорична, че тя е много по-висока сред хората, които не са ваксинирани. Така че няма никакво място за съмнение по какъв начин би следвало да подходим тук. Бих искал да припомня, уважаеми дами и господа народни представители, че ние от трибуната на Народното събрание не за първи път призоваваме да има ваксинация. В предходния формат на Народното събрание – Четиридесет и шестото народно събрание, когато се обсъждаха промени в актуализацията в бюджета, ние подкрепихме промените с оглед на това да бъдат осигурени средства за борба с ковида. призовахме да има активна ваксинация. Всички трябва да се ваксинираме – призовавам от името на нашата парламентарна група и от свое име като лекар, така че да се преборим с това сериозно изпитание и предизвикателство! Виждаме, че пандемията се разраства, има нови форми на щама на вируса, пътят за успех борбата с пандемията за грипа наистина минава – кой каквото ще да говори, през ваксинация. С оглед на това ние ще подкрепим това предложение за зелените сертификати. По принцип, когато се обсъжда, нашата позиция е ясна и категорична. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Репликата ми е по отношение на необходимостта за въвеждането на такъв сертификат на работното място. Заповедта е много ясна и категорична и касае конкретни посещения на публични сгради с неограничен достъп, каквито са молове, театри, ресторанти и прочие. Народното събрание, както и много други места, са специфични организации, в които достъпът е ограничен и лимитиран. Какво ще стане, ако ние въведем задължителен зелен сертификат за Народното събрание? Това ще даде веднага основание на абсолютно всеки работодател в страната, абсолютно всеки администратор да въведе същото задължително условие за работа, което е абсолютно дискриминационно. Докато посещението на мол и на театър е изключително лично като избор,

Не трябва да се дават примери, които са взети произволно от различни места по света. В 80% от европейските държави учениците не биват тествани, не биват проверявани, което не значи, че ние трябва да копираме пряко всяко нещо. Същото се отнася за много голяма част от парламентите по света, които също нямат ограничителен режим за посещение в своята месторабота. Благодаря. За реплика – заповядайте. Господин Председател, дами и господа! За пореден път слушаме това, което две години разни математици обясняват за масовия мор, който настъпва. Обаче пропускате нещо изключително важно. Тук има професори, медици. Пропускате фактите, че България допреди две години беше на първо място по смъртност, без да има така наречената пандемия. България е на първо място и към днешно време за най-лошо здравеопазване. Част от това сте именно Вие, защото Вие бяхте министри на здравеопазването и не променихте нищо. Здравеопазването е в такова състояние, че смъртността е колосална. Само допреди няколко седмици – майка ми е онкоболна и не можа да влезе да я оперират, защото имаше заради така наречената пандемия отлагане на операции.

за да работим, стигаме до там, че караме децата да ги дискриминираме. В момента има и деца, които не ходят на училище заради, както казахте, професоре, сертификати за учениците. Това е Вашият цинизъм, защото посочвате Канада, извинявайте, в цяла Западна Европа в момента има бум на заболели и се говори за четвърта, след това и за пета ваксинация. Има препълнени здравни заведения в най-големите държави.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Чакъров, за да фокусираме господин Чакъров, за да фокусираме темата – тук не говорим изобщо и може би трябва да направим дебати по темата: добре ли е ваксинацията, зле ли е ваксинацията, трябва ли да има зелен сертификат, или не трябва? Тук въпросът е следният: ще бъде ли парламентът приравнен към всички останали, които спазват зеления сертификат, или не? Може Вие като управляващо мнозинство – към да решите Вашият здравен министър да отмени зеления сертификат. Това е съвсем друг въпрос. Ако го отмени, няма никакъв проблем, разбира се, и в парламента да няма. Въпросът е, че когато задължаваме човек, като отиде на кръчма или на театър, да има зелен сертификат – да направим изключение за парламента, е лош тон. Това е проблемът. Понеже се говори постоянно за вдигане на авторитета на парламента решението парламентът да бъде изключение от правилото няма да вдигне авторитета на парламента. Можете, ако искате, да направим дебат за това дали да има зелен сертификат. Между другото, той беше доста проблемно въведен, доста изненадващо – за една нощ, от Вашия министър. Ако искате, дайте да го отменим. Излезте и кажете: дайте да отменим зеления сертификат. В това няма никакъв проблем. Но да кажем, че ще има зелен сертификат за всички, той е много добра практика, спазвайте правилата, които са въведени от Министерството на здравеопазването, но ние няма да ги спазваме, защото сме депутати…?! Аз ще Ви дам един друг пример. Как карантинираните народни представители, които не са болни, които са карантинирани, защото техен близък е болен те защо участват онлайн, че те са здрави хора? Те защо участват онлайн в заседанията, когато говорим кой е здрав и кой е болен? По същия начин трябва да се отнесем и към този въпрос. Ние просто искаме да има единен стандарт. Нищо повече от това. Благодаря Ви. Дуплика ще искате възражения по същество. световната научна мисъл се е изказала по въпроса, нашите колеги лекари също. Искам да отговоря на колегата, че аз също съм лекар и определено моята позиция е ясна. Аз се изказах и няма да се повтарям. Искам да попитам колегите, които възразяват и наистина всяваме страх в хората: някой от Вас влизал ли е в реанимация, виждал ли е интубирани болни?

Начинът, пътят, по който можем да пресечем пандемията и да бъдем успешни в борбата с това сериозно изпитание и предизвикателство пред нас, е именно ограничаване на разпространението.

искам да кажа, че даже и да приемем тези, които сме в тази зала, да бъдем в една среда тук, която безспорно би била рискова в този случай, както и по другите обществени заведения, то предполага, че ако имаме отговорно отношение към обществото, към всички наши съграждани, да идваме тук до парламента, да се прибираме директно и никъде никакви контакти, никаква работа, а знаем каква е функцията, задачата и по какъв начин трябва да реализира дейността си,

Ние не сме за задължителната ваксинация – за доброволна, и призоваваме за такава. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Председател, обръщам се към Вас с молба да спазваме процедурата, както предложи господин Гюров от Вашата парламентарна група, по точка да не се допускат отклонения от точка три. И така, както и Вие декларирахте в първия ден на Вашето избиране, моля да спазваме точно и ясно разписаната програма на Народното събрание, без да позволявате на ГЕРБ и на когото и да било друг

а не за и против въвеждането на зелен сертификат. Професор Симидчиев чака за изказване от доста време.

Имаме и много ясна позиция на нашата парламентарна група, и тя е в два аспекта. Първо, темата, която дискутираме в момента, е: как да могат да гласуват хората, които са болни от ковид или са контактни на ковидноболни и са поставени под карантина. За тези от Вас, които не се занимават с обществено здраве, карантината не значи, че човек е болен. Това значи, че е контактен и съответно е рисков да се разболее. Малко за зелените сертификати, които не се дискутират в момента, и затова ще отложим, ще се въздържим от гласуване по темата за зелен сертификат в тази точка, но сме за зелени сертификати при влизане в парламента, защото зелените сертификати не са дискриминация, те са начин да управляваме риска. Те показват кой е по-рисков и кой е по-малко рисков по отношение на боледуване от това това заболяване, защото, когато човек е преболедувал или ваксиниран – да, няма гаранция, господин Йорданов, по тази тема, но е много по-нисък рискът и не може да се сравнява рискът от един преболедувал с риска от един непреболедувал и неваксиниран. Драматично се намалява рискът и от заразяване, и от разпространение. Публикациите в научната област са достатъчно категорични в това отношение. Така че сертификатът е необходим за управление на риска от разпространение на инфекцията и когато седим в една зала 240 човека, е силно неразумно да не управляваме риска от разпространение на това заболяване. Също така, когато контактуваме с хората, които са отвън, с администрацията или с журналистите, е силно непрепоръчително да не управляваме този риск, който е много по-голям, отколкото риска да отидем на фитнес, в ресторант или където и да е другаде. Така че ние сме категорично за зелените сертификати, но точката, която днес обсъждаме, е това дали хората, които имат ковид към сегашния момент, преди да сме взели решение за зелен сертификат или не при влизане в парламента, е ограничена до това могат ли боледуващите и хората, поставени под карантина, да гласуват и да участват в парламента дистанционно. Така че по тази точка ние ще гласуваме в оригиналния текст, а ще се въздържим от промени, докато не приемем като консенсус в тази зала, че трябва да управляваме този риск, защото, ако ние не работим тук, целият законодателен процес в държавата спира, а рискът да не работим тук е най-големият риск в момента – пандемията. Така че нека не разпространяваме фалшиви новини, нека говорим спокойно, да вземем решение за зеления сертификат. Когато тази точка се постави на дневен ред, тогава ще можем да направим всички необходими корекции във всички допълнителни, асоциирани нормативни актове. Благодаря Ви много за вниманието.

Изключително съм учуден, доктор Симидчиев, че Вие подкрепяте наистина най-правилното нещо. Това, което именно призоваваме от групата на ГЕРБ-СДС – да не различаваме българския гражданин, българския лекар, българския учител, когато, отивайки на работа, му се изисква зелен сертификат, а на народния представител, забележете, се полага на някакъв друг пиедестал, видите ли, че той няма нужда от този зелен сертификат. Затова призовавам доктор Симидчиев – подкрепете ни сега, защото това е най-ясният начин да покажем на нашите съграждани, на тези хора, които са ни избрали да бъдем в тази зала, че ние сме едно и също, ние сме равни на тях. Не може на Вашия колега лекар, отивайки в операция, да му се изисква зелен сертификат, а тук на колегите народни представители лекари, идвайки на работа в Народното събрание, да не се изисква. На всеки български учител, колеги, които всички сте против това, трябва да кажете, когато го видите утре на улицата – да, Вие трябва да изисквате и от децата, трябва да изисквате от всеки един човек, който отива на работа, влиза в заведение, отива в обществена сграда, но ние, народните представители, видите ли, вече сме избрани от Вас идвайки тук в Народното събрание, за нас това не важи. Това е лошият пример. Това не е връщане на парламентаризма. Напротив. Затова призовавам колегите от „Демократична България“ да ни подкрепят. Ние от ГЕРБ-СДС ще си защитаваме това предложение и искаме то да влезе още по-скоро в час. Именно затова го правим точно тук, защото приемаме, доктор Симидчиев, че мястото на това предложение е сега. Вече няма време за двоен стандарт

се проспа от служебното правителство, въведе се изведнъж този зелен сертификат. Аз не съм здравно лице и не смея да твърдя дали той е дискриминационен, дали той е въведен навреме, но всички български граждани – мисля, че по-голямата част от тях, са на мнението, че не беше правилно въведен. Затова нека някой колега от тези, които няма да подкрепят това предложение, да излезе и призове

Уважаеми господин Председател, като наблюдавам репликите и съответно коментарите, които са тук в залата, оставам с впечатлението, че действително има разбиране по темата за това, че няма как да има двоен стандарт действително. И не може, и не трябва. Забранен е и от Конституцията и забранен от всички други наши закони. Следователно няма как, ако тук няма зелен сертификат, да има в останалата част от обществото и в останалите сгради, които са описани в не толкова изчерпателната заповед на министъра на здравеопазването. Ние смятаме, че зеленият сертификат трябва да отпадне изцяло и за това трябва да има специална дискусия тук в парламента. Затова сме съгласни, защото считаме, че той въвежда дискриминация в обществото. Считаме, че опитът в момента да се коментира тази тема обаче е малко интересен, защото защото се говори за европейска практика. Беше споменато, че така било в Европейския съюз. Невинаги. В Европейския парламент също не е така, защото има решение на Съда в Люксембург и там не се влиза със зелен сертификат – точно по жалба на европейски депутати. Като говорим за европейска практика, това е европейска и политическа съдебна практика. Има и още нещо обаче, което ние като че ли започваме в нашата група – на ВЪЗРАЖДАНЕ, да си мислим, с оглед на изказаните от групата на ГЕРБ мнения. Може би трябва да се замислим, колеги, дали да не въведем и тест за интелигентност.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Симидчиев, Вие се отклонявате от темата, защото не можете да обясните на българските граждани защо всички те трябва да спазват заповедта на министъра, а народните представители – не. Да си го кажем в прав текст – това, което дебатираме в момента, и това, което искаме ние от ГЕРБ, е както всички български граждани, така и народните представители да спазват заповедта на министъра. Нищо повече. И това е редакционната поправка, която предложи господин Ангелов, защото в противен случай, както многократно вече се каза, българските граждани спазват заповедта, а народните представители – не. Защо не я спазват? Знаете ли? Това е още по-интересно, защото, видите ли, народните представители или техните председатели на парламентарни групи, част от тях, между другото, се събрали на така наречения Председателски съвет и на този Председателски съвет, без решение на Народното събрание, решили, че народните представители са по-висши от обществото, те са по-висши от гражданите и за тях заповедта на министъра не важи. С гласуването днес ще видим кой смята, че народните представители са равни на българските граждани, и кои са тези, които смятат, че народните представители са нещо повече от българските граждани. Благодаря.

и трябва да преминем към блицконтрола. Прекратяваме. Преминаваме към втората точка от дневния ред:

служебният министър-председател господин Стефан Янев, както и служебните заместник министър-председатели Гълъб Донев, Бойко Рашков и Атанас Пеканов.

Колеги, моля да заемете местата си. Преминаваме към процедура по чл. 104 от Правилника. В рамките на процедурата ще направим два рунда с въпроси. Всяка парламентарна група има право на по един въпрос и евентуално на реплика. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – господин Стоилов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми вицепремиер Донев, моля да ми отговорите: По време на втория мандат на служебното правителство какъв е размерът на средствата за подпомагане на малките и средните предприятия и на какъв етап е тяхното изплащане? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стоилов. За отговор – заповядайте, господин Заместник министър-председател. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, в подкрепата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

За същия период, 20 септември – 8 декември, по Оперативната програма са сключени 1968 договора на обща стойност 98 млн. 515 хил. лв. С това малкият и средният бизнес е подпомогнат в достатъчна степен и за справяне с пандемията. По мерките за запазване на заетостта и подкрепа на бизнеса по мярката 60/40 също са подпомогнати, включително и малки и средни предприятия. По „Запази ме плюс“ също се подпомагат малки и средни предприятия и по мярката „Заетост за теб“ също са подпомогнати малки и средни предприятия, но най-интензивната помощ за тях преминава през

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Премиер, моят въпрос е към Вас. По последната статистика на Евростат икономическият растеж на България за третото тримесечие на тази година е 0,4%. В същото време икономическият растеж на Румъния е 8%, тоест 20 пъти по-висок, а средният за Европейския съюз е 3,9%, тоест почти 10 пъти по-висок. Моят въпрос към Вас е: анализирали ли сте защо България е последна? Между другото, тези 0,4% са най-ниският икономически растеж в целия Европейския съюз. Та въпросът ми към Вас е общ,

Ще повторя отново, и то не с цел да придам драматизъм на моите думи, а защото статистиката наистина е такава. България е с растеж 0,4% за третото тримесечие, докато за същото тримесечие Румъния расте с 8%, а Европейският съюз – с 4%. Румъния е 20 пъти по-бързо, Европа – средно 10 пъти по-бързо. Понеже се съмнявам, че ще се изкушите да кажете, че едва ли не такова е наследството, ще Ви кажа какви са данните за четвъртото тримесечие на миналата година и първото тримесечие на тази година, тоест последните тримесечия, в които е управлявал ГЕРБ. Тогава икономическият растеж е по-висок от средния за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря Ви, господин Добрев. Заповядайте, господин Министър-председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Добрев, дами и господа народни представители! Играта със статистиката е интересна задача и като споменавам думата „игра“, това е, защото сравнението на базата на тримесечна статистика и моментна снимка не са най-точният показател. Какво имам предвид? Имам предвид, че на годишна база тези цифри стават съвсем различни. Нека да оставим сравненията, защото, ако погледнем реално третото тримесечие и ефекта върху икономиката на високите цени на енергоносителите, бихте казали, че те са навсякъде в Европа, но поради естеството и характера на българската икономика вероятно ефектът е бил силен в България. В същото време, сравнимо с другите тримесечия от годината, известните ни до момента три, очакванията и прогнозите

Така че, изваждайки от контекста данните за едно тримесечие – друг е въпросът дали са актуални, дали са взети всички макроикономически показатели, е въпрос, който предстои тепърва да се уточнява и да се анализира. Разбира се, в рамките на служебния кабинет ние си правим нашия анализ, по-специално в Министерството на икономиката, и ако държите да знаете какъв е този анализ, съответно

Ако ми позволите, един допълващ въпрос: при положение че нямаме икономически растеж през третото тримесечие, защото 0,4% е все едно, че няма икономически растеж, може да има само две причини, за да имаме балансиран бюджет или по-добро бюджетно салдо. Едната причина е инфлацията, каквато несъмнено има. Втората причина е отлагане на капиталовите разходи. Моята теза е, че Вие сте отложили значителна част от капиталовите разходи през тази година, затова бюджетът Ви е балансиран. Само че отлагането на тези капиталови разходи означава, че и следващите месеци ще бъдат с нисък, ако не и с отрицателен икономически растеж, за съжаление. И наистина го казвам със съжаление. Както виждате, повдигам този въпрос, без да влагам никаква политика в него, а с цел да обърна внимание на кабинета и на Народното събрание за това, че трябва да се предприемат действия. Необяснено остана и защо държавата през следващата година трябва да изтегли 12 млрд. лв. дълг – дали са 12 млрд. лв., или 10 млрд. лв., защото ние получихме противоречиви обяснения и информация от медиите за това, при положение че отлагате всички капиталови разходи и имате почти балансиран към момента бюджет, което, пак повтарям, ще доведе до допълнителни затруднения на икономиката? Отлагането на капиталовите разходи ще свие допълнително икономиката, дано не я доведе дотам да имаме отрицателен икономически растеж през следващите тримесечия. Благодаря. Благодаря Ви. Господин Министър-председател, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, господин Добрев, дами и господа народни представители! Навлизайки в дебат по няколко теми, свързани с икономика, предстоящ бюджет, растеж и обяснение на данни за тримесечие, базирани базирани на различни оценки, е малко, как да кажа, трудно е да видим коя тема по-напред да хванем. Да се върнем на данните за растежа. Това, на което се позовавате – 0,4%, е експертна оценка. Официалната оценка на българския Статистически институт е за растеж от 4,6%. Не исках да влизам в тези детайли, защото не е моментът и не мисля – пак се връщам към първоначалната си теза, че сравнявайки растежа и динамиката на икономиката по тримесечие, не е най-точният показател. В същото време да преминем към темата – какъв дълг е необходим за следващата година. Мисля, че това е задължение на парламента, когато дебатира бюджета за следващата година, за 2022 г., да си реши какъв дълг е необходим и какво е решението, което в крайна сметка ще се вземе в тази зала. Така че, смесвайки темите и създавайки впечатление, че сегашният растеж означава, че има някакъв проблем в икономиката, не бих казал, че е така. Напротив, икономиката на България през последните шест месеца се развива добре, позитивно. Не отричам завареното наследство в чисто икономически план, че в началото на годината също тенденцията беше позитивна за икономиката. Не говоря политически тук и кой какво е направил, но все пак нека да кажем и така да се каже – експертно: икономиката е инертна система. Нейният растеж или нейният спад ще се почувства може би след няколко месеца. В момента всичко това, което се прави в интерес на българския бизнес, на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, въпросът ми е към вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Рашков. Господин Министър, съгласно Изборния кодекс хората с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборните помещения, Само в интерес на статистиката и за информация на всички ни – те в България са около 650 хиляди, за които това е доказано с експертиза, те имат съответните медицински документи. Списъкът на лицата, които ще гласуват с подвижна избирателна секция, се на лицата, които ще гласуват с подвижна избирателна секция, се определя от общинската администрация при заявление от избирател с трайно увреждане, придружено със съответните медицински документи. Общинската администрация е обвързана да включи лицето в списъка, без да има правото на преценка – нито да преценява истинността на документа, нито за увреждането. По време на предизборната кампания – както на изборите през юли месец, така и на тези през ноември, са извършени многобройни действия от страна на органите на МВР по снемане на обяснение защо са включени в тези списъци спрямо служители на общинската администрация и кметове на общини, както и брутални нахлувания в домовете на стотици хора с увреждания. Същите са принуждавани от полицаите да клякат, да стават, да вървят, като като така се проверяват техните увреждания. С подобно брутално сплашване полицията пряко се намесва в изборния процес и нарушава правото на българските граждани да упражнят правото си на глас. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е

Заповядайте, господин Рашков. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Този рефрен слушаме вече няколко пъти. Той се използва само с политическа цел и нищо друго!

Министърът на вътрешните работи не може да издава такива разпореждания на който и да е служител да упражнява действия, които са встрани или в противоречие с българските закони. Това го има само във Вашите глави. Никъде другаде го няма и недейте принизява и обижда българските полицаи, че потъпкват закона, че осъществяват репресии и подобни други действия. Спазвайте и Вие българския закон, дайте пример за това, като, ако има конкретни оплаквания на български граждани от действия, извършени от полицаите в нарушение на българските закони, включително престъпление, дайте тези материали. Аз го казах и в предишния парламент, ще го повторя и сега, или за проверка в Министерството на вътрешните работи, а ние такава ще извършим, или в българската прокуратура, ако смятате, че в Министерството на вътрешните работи би се проявила някаква пристрастност. И престанете с тези голословни твърдения, ако обичате! Вярно е, че постъпи информация в Министерството на вътрешните работи, че с телковете се правят опити по време на изборите да се премине към гласуване с подвижна урна. Това за всички тук в залата, а и извън залата е ясно каква е целта, особено в хипотезите, особено в случаите, когато не са установени такива заболявания, които да пречат на един български гражданин да отиде до избирателната секция. Такива случаи в Министерството на вътрешните работи, уважаеми народни представители и граждани, които гледате телевизия и слушате радио, има установени в Министерството на вътрешните работи. Тук ще кажа пред Вас, че ако се продължава с тези чисто политически спекулации, с които се уронва престижът на Министерството на вътрешните работи, при всяко мое идване тук на парламентарен контрол аз ще подготвям поне по 10 такива случая, в които органите на МВР са разкрили подобни нарушения и са ги дали на прокуратурата. Благодаря за вниманието.

Благодаря. Само да кажа на господин Рашков, а и на всички колеги: ние се отнасяме с изключително уважение към Министерството на вътрешните работи и всичките му служители. Това е правоохранителният орган и там тема няма, и ние очакваме точно това от Министерството на вътрешните работи – да спазва закона и да охранява правото. И в този смисъл, господин Министър, нито МВР, нито общинската администрация е компетентен орган да определя кой човек е с увреждане и кой не има други компетентни органи. Нахлуването в домовете на тези хора само по себе си без основание, разбира се, ние също имаме интерес да се докажат всичките случаи и да се докажат и репресиите по време на кампанията, и след това видяхме няколко журналистически материала, които ясно показваха поведението и какво беше извършвано. Видяхме там и хората, които се жалваха от тези репресии, от това притеснение и в един момент да твърдим, че това е инсинуация?!

Защо се получи така, уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, че сформирането на служебното правителство 1 – 2 тогава някои представители на политическите партии в България започнаха да говорят по този начин, че МВР ограничава политическите права на гражданите да гласуват? Защо така? Всеки разумен български гражданин си дава обяснение защо е така и за никой не е тайна това, че някой тук от тази трибуна се опитва да замъгли нещата – не може да постигне целта да промени мнението на българския гражданин, на българската общественост. От първите две служебни правителства, а и сега продължаваме, за първи път делата срещу политическите права на гражданите надхвърлиха 100. До този момент при управлението на партия ГЕРБ подобно нещо не се наблюдаваше и затова напълно разбираме как двете партии се съюзяват, използват една и съща риторика против Министерството на вътрешните работи, че виждате ли, е осъществявало политическа репресия. Напротив, политическата репресия в нашата страна и в последните няколко избора, които се проведоха тази година, е резултат от престъпната дейност, която се осъществява от представители на някои политически партии, които обаче стоят на сянка и извеждат напред български граждани, които след някакво дребно възнаграждение се ангажират, съгласяват се да извършват престъпления против политическите права на гражданите – в момента търпят наказателната отговорност и срещу тях вървят наказателни дела. и на ДПС, и на ГЕРБ, че ще се постарая тази информация да излезе изцяло, за да видим кой упражнява репресия, кой изкривява в нашата страна политическата обстановка и кой въпреки политическия натиск от ДПС и от ГЕРБ, разбира се, се опитва и налага българския наказателен закон. Тези дела, за които някои говореха, че били инсинуации, били неверни данни и така нататък, на следващото заседание – аз ги пропуснах сега, щях да ги взема,

Уважаеми господин Председател, съвсем джентълменска и приятелска молба към Вас в духа на толерантността: моля Ви, когато един министър – бил той Бойко Рашков, бил той силов, се отклони от темата и започне да ръси внушения по отношение на политически партии, да му правите забележка. Няма да правя коментар на това, за което той говори, Вие сте немскоговорящ, познавате трудовете на Карл Густав Юнг и Зигмунд Фройд. Но дори и да Ви устройства това, за което говори министърът, господин Председател, неминуемо в политиката идва ден, когато тук ще има министър, който ще ръси клевети срещу Вас – от „Продължаваме Промяната“, и тогава аз Ви уверявам, че ДПС ще бъде пак партията – независимо кой е на власт и кой е в опозиция, която ще защитава принципните позиции.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Рашков! Обръщам се обаче първо към Вас, господин Председател. Ако на вицепремиер и министър на вътрешните работи му е позволено в цялата предизборна кампания да прави едни изключително неверни внушения,

нито един вътрешен министър не си е позволявал пряко и грубо да се намесва в политическата кампания… (Реплики от ИТН.) Ще стигна и дотам, господин Каримански, ако ми дадете думата, или Вие ще ми я дадете? Никой не си е позволявал подобно нещо и сега обаче като председател нямате никакво основание да позволявате да се случва Ако в предизборната кампания му беше простено и някак си с лека ръка това се приемаше, то тук няма право да го прави и Вие като председател трябва да въведете точно това изискване към него. само да не стане така – приключвам, да не стане така както с многобройните сигнали и информация за подслушване, а накрая какво направихте закрихте заседанието в предишното Народно събрание, за да не могат нито журналистите, нито българските граждани всъщност да се запознаят с тази в кавички

председателя да бъдат коментарите. И второ, апелирам към абсолютно всички изказващи се – както членовете на законодателната, така и на изпълнителната власт, да проявяват уважение един към друг независимо от различията си в политически пристрастия, членуване в парламентарни групи и каквито и да било други различия. Благодаря Ви. Преминаваме към въпроси от „БСП за България“. Господин Стойнев, заповядайте.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

Знаете, колеги, това са приблизително 12 млрд. лв., които са необходими за възстановяването на българската икономика, които обаче са свързани и с конкретни реформи. Когато в публичното пространство се появи информация, че има 43 въпроса, разбира се, че от „БСП за България“ се стреснахме, защото не очаквахме наистина толкова много въпроси да има към нашия план за възстановяване. Затова искаме да зададем въпроса и да ни се обясни: наистина ли официално имаме толкова много въпроси към Плана за възстановяване; моля да ни бъде обяснено в кои сектори са именно тези въпроси, кои реформи касаят и разбира се, какъв е срокът да се отговори на тези въпроси? Разбирате, колеги, че ако на това трябва следващото правителство да отговори, а имаме приблизително само един месец, ще бъде изключително трудно да се отговори, или напротив, може пък да е по-лесно и така да сме направили досега, че за реформите да се отговоря с лекота. Другата информация касае сектор „Енергетика“ и че едва ли не това, което сме предложили в сектор „Енергетика“, въобще не отговаря на европейските изисквания,

колко въпроса, в кои сектори, кои реформи са необходими наистина в най-спешна степен да бъдат, ако трябва, преработени, какъв е срокът на изпълнението, в който да отговорим на тези въпроси, така че да получим наистина зелена светлина от Брюксел? Благодаря Ви.